godine raspravio je raspravio je Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s Prijedlogom projekcija proračuna za 2008. i 2009. godinu Zastupniče Drmiću, naučite se redu i uljudnosti i izvolite naučiti se uzeti malu knjižicu o bontonu i odgoju. Izvolite iz sabornice! …/Upadica Da. Vi ćete nas podučavati o moralu?! Upravo ste vi moralna vertikala i veličina koju ćete vi podučavati,

Sa prijedlozima financijskih planova i prijedlogom projekcija za 2008. i 2009. godinu Hrvatskih voda, autocesta, cesta, Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog fonda za privatizaciju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Prijedloga Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2007. godinu, s Prijedlogom projekcije proračuna za 2008. i 2009. godinu. Obrazloženje prijedloga proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2007. i 2009 godinu. Prijedlog akta primili ste, dostavila je Vlada. Kod donošenja Državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 174. i 175. Poslovnika Hrvatskog sabora. Poštovani zastupnici i zastupnice skrećem pozornost da kod rasprave o prijedlogu državnoga proračuna na članak 31., stavak 2. i 3. Zakona o proračunu prema kojem podneseni amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih Prijedlogom proračuna mogu biti prihvaćeni pod uvjetom da se istodobno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 svi odbori osim Odbora za lokalnu i područnu samoupravu i Odbora za gospodarstvo. … /Govornik se ne razumije./ … vremena pa i provesti tu raspravu i Odbori. Ministar financija Ivan Šuker će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo zastupnici. Dozvolite mi da prije nego što podnesem … /Govornik se ne razumije./ … izvješće o Prijedlogu proračuna za 2007. godinu ispričam predsjednika Vlade doktora Ivu Sanadera koji je imao namjeru kao predsjednik Vlade obratiti se ovom Visokom domu i predstaviti proračun za 2007. godinu no zbog unaprijed već zakazanog termina za otvaranje jednog od najvažnijih infrastrukturnih objekata u Republici Hrvatskoj koji su napravljeni u zadnjih nekoliko godina, a sigurno možemo reći uz trafostanicu Ernestinovo jedan od najvažnijih energetskih objekata a to je magistralni plinovod Fažana-Zagreb. Zato njegova isprika i molba da to uvažite pa mi onda dozvolite da ja kao ministar financija u ime Vlade Republike Hrvatske obrazložim Prijedlog proračuna za 2007. godinu. dolazi u trenutku kad je po prvi puta Republika Hrvatska završila uspješno jedan «stand by» aranžman. Sa 15.11.2006. godine definitivno Republika Hrvatska je uspješno završila svoj zadnji «stand by» aranžman i to je na određeni način priznanje međunarodnih financijskih institucija kako ovoj Vladi a tako i Republici Hrvatskoj. proračun, Prijedlog proračuna za 2007. godinu predstavlja temelj za ostvarivanje ključnih odrednica Vladine politike i to kroz ulaganje u ravnomjernost i regionalni razvoj, poticanje poduzetništva i poslovnog okruženja, ulaganje u obrazovanje i znanost, jača socijalna pravednost, pripreme za članstvo u Europskoj uniji i poticanje održivog gospodarskog rasta i očuvanje stabilnosti. se sve ovo moglo ostvariti moraju se stvoriti i nekakvi preduvjeti. Prije svega bih želio naglasiti da ovaj Proračun je definitivno uspostavljanje državne riznice. Povećana transparentnost javnih financija i definitivno su eliminirana sva, sve parafiskalne transakcije i povećano je redovito izvješćivanje o stanju javnih financija. Dozvolite mi da kažem nekoliko makroekonomskih pokazatelja kao okruženje u kojem je nastao prijedlog ovog Proračuna za 2007. godinu, a isto tako i predviđanja makroekonomskih kretanja u 2007. godini kao podloga za temelj u kojem smatramo da će ovaj Proračun biti izvršen. Prije svega očekujemo da će gospodarski rast, a svi pokazatelji za 10 mjeseci to govore u 2006. biti negdje oko 4,6% a u srednjeročnom razdoblju da će prijeći 5% i to prvenstveno temeljimo na nastavku provođenja ključnih strukturnih reformi, ulaganja u infrastrukturu, investicijama privatnog sektora i naravno pozitivnim efektima u procesu pristupanja Europskoj uniji. Također treba naglasiti da je ove godine imamo zabilježenu najnižu stopu nezaposlenosti u zadnjih 10 godina neovisno da li u njoj govorimo u postocima mjereno tradicionalnim načinom koji izvještava Državni zavod za statistiku, da je ta stopa 15,7% ili ako govorimo o … /Govornik se ne razumije./ … stopi nezaposlenosti koja je bila u prvih 6 mjeseci 11,8%. I najniža je u proteklih 10 godina. Također želim reći da je jedan od ključnih ciljeva ove Vlade a to je usporavanje rasta ukupnog inozemnog duga je postignut. On nije zaustavljen ali njegov međugodišnji rast je usporen usporen u odnosu na prethodna razdoblja tako da je u srpnju inozemni dug smanjen za 274 milijuna EUR-a. 392 milijuna EUR-a zabilježeno je u kolovozu, a međugodišnji rast duga je usporen sa 13,2% u lipnju na 12,2% u srpnju. Također treba reći da je država dala svoj doprinos u smanjenju zapravo i fiskalnog, u usporavanju rasta vanjskog duga smanjenjem fiskalnog deficita te zaduživanjem na domaćem financijskom tržištu čime se potiče i produbljivanje domaćeg financijskog tržišta i to je razlog zašto danas država može bez problema na domaćem financijskom tržištu financirati sve svoje transakcije. To je razlog zašto danas se na hrvatskoj burzi bez problema odvija i uvrštavanje naftne kompanije INA-e na «EPO», to je razlog zašto su i ostale transakcije na hrvatskom financijskom tržištu obavljene obavljene na najbolji i najkvalitetniji način. Također treba reći da je inozemni dug države u 2006. godini za prvih 9 mjeseci smanjen 474 milijuna EUR-a i kad pogledate podatak u Državnom proračunu koliko je predviđeno sredstava za kamate na poziciji Ministarstva financija za dugove koji su dignuti iz prethodnih godina i njihov međugodišnji rast onda ćete vidjeti da dospjele obveze po starim kreditima koji su refinancirani ove godine su izvršeni po daleko povoljnijim uvjetima nego što je to bilo njihovo prijašnje zaduženje jer praktički imamo neznatni rast sredstava potrebnih za financiranje kamata. udio ukupni države u inozemnom dugu smanjio sa 28,5% u srpnju prethodne godine na 24,2% u srpnju ove godine. Dakle to samo potvrđuje ovu tezu koliko je bila dobra, ispravna odluka Vlade da sve svoje potrebe financira na domaćem financijskom tržištu. I ovdje bih želio naglasiti, jer često se provlači teza da država na takav način posredno tjera banke da se zadužuju vani da bi kupovale vrijednosne papire Republike Hrvatske na domaćem tržištu. To naprosto nije točno. Kad pogleda tko su kupci vrijednosnih papira koje izdaje Republika Hrvatska onda ćete vidjeti da tu najmanje kupuju poslovne banke, nego da to kupuju institucionalni investitori. Dakle, ta teza da država se ne zadužuje, ali zbog toga što njene obveznice kupuju poslovne banke one se zadužuju naprosto, ne stoji naprosto, nije točna. država je sa dvije odluke. Jedna snažna fiskalna prilagodba, to je smanjenje deficita. A druga je odluka da se deficit financira na domaćem tržištu itekako utjecala sa mjerama fiskalne politike na usporavanje rasta vanjskog duga. Također ono što želim istaknuti, što je u prijedlogu ovog proračuna se vidi, a to je nastavak snažne, fiskalne konsolidacije. Dakle mi smo u tri godine uspjeli deficit smanjiti sa 6,2 na 3%. I ono što želim ovdje otvoreno reći, deficit proračuna za 2006. će sigurno biti 3% i odgovorno tvrdim da nema nikakvih skrivenih, nikakvih parafiskalnih financiranja i da nema niti jednog rashoda koji bi sutra netko mogao reći i uvrstiti da to nije deficit. I moram također reći s obzirom da je ovo jedna izuzetno stručna kategorija, često poprima i političke note da je to sve po metodologiji, po Zakonu o proračunu koji je donesen prije ove Vlade, dakle 2003. godine. Određene priče da neki navodno nešto duguju, dobili ste prijedlog proračuna i vidite što čini konsolidirani proračun Republike Hrvatske, što čini proračun središnje države. Pa ne možemo reći da neko trgovačko društvo koje je u vlasništvu Republike Hrvatske da njegove obveze itd. treba staviti u proračun. Jer to naprosto niti po jednoj metodologiji koju koriste zemlje Europske unije ili bilo koja druga ne stoji i ne može se govoriti o tome. Dakle, uspjeli smo, da, u tri godine smanjiti deficit sa 6,2 na 3%. Uspjeli smo uspostaviti Državnu riznicu, uspjeli smo eliminirati parafiskalna financiranja. Pa pogledajte u ovoj brošuri koju smo izdali, ako želimo proračun približiti svim građanima Republike Hrvatske samo primjer koliko je u Proračunu 203. bilo sredstava za Hrvatske željeznice, ako koliko je u proračunima 2004., 20005., 2006. i 2007. pa će vam onda biti jasno kako i na koji način su se neke stvari financirale. Također predviđa se smanjenje deficita u 2007. godini na 2,8%, a udio duga opće države u bruto domaćem proračunu se počinje, pardon, se počinje smanjivati i očekujemo da u 2009. doći ispod 40% udjela u bruto domaćem proizvodu. A planirani deficit od 2,8 2,8 bruto domaćeg proizvoda u 2007. godini znači drugu godinu za redom ispunjavanja uvjeta, kriterija iz Masstrichta za ulazak u I kad netko kaže bi sa povećanim deficitom ili zašto se ide u ovako snažnu fiskalnu prilagodbu trebalo financirati određene projekte ja takvim poručujem jasno da je deficit vrlo opasna stvar, i ako se ne drži pod kontrolom ono može imati izuzetno negativne i nesagledive posljedice za svaku zemlju, pa tako i za Republiku Hrvatsku. Na kraju krajeva kad pogleda zadnje obrazloženje koje je dala vodeća rejting agencija japanska za povećanje kreditnog rejtinga Republike Hrvatske onda su oni upravo naveli ovo o čemu sam ja sad govorio. I zato sva naša politička prepucavanja uvjeravajući jedno druge da je deficit ovakav ili onakav, da nije izvršena fiskalna konsolidacija, onda se postavlja pitanje zar su sve te međunarodne kreditne rejting agencije slijepe, zar one ne znaju svoj posao i na temelju čega oni donose ovakvu odluku. A na kraju krajeva i uvjeti pod kojima trgovačka društva, prije svega misli na autocestu Zagreb-Rijeka Hrvatske autoceste i Vlade Republike Hrvatske može dobiti sredstva danas na financijskom tržištu jasno ukazuju da su ovi pokazatelji točni. Jer da ovo nije ovako onda sigurno se pod ovakvim uvjetima ne bi mogli zadužiti. Dakle, što predlažemo u Proračunu 2007. godine što se tiče deficita. Predlažemo da deficit središnje države ostane na nivou 1,7%, da deficit izvan proračunskih fondova, tu prije svega mislim na Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste bude 0,8%, a da 50 najvećih jedinica lokalne samouprave koji se računaju u konsolidirani deficit države dozvoljeni deficit u sljedećoj godini od 0,3% i to sve skupa kad zbrojimo to je deficit opće države u iznosu od 2,8% državnog proračuna. Prihodi državnog proračuna u 2007. godini rastu za 8,6 milijardi kuna u odnosu na rebalansirani proračuna 2006. godine. Ovdje moram reći da ovih 8,6 milijardi kuna su prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ali ne govorim o onom dijelu doprinosa koji već 5 godina u proračunu nego govorim samo o onom dijelu sredstava koji je služio Hrvatskom zavodu za zdravstvo, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje isključivo za tehničko funkcioniranje. Tako da i dio tih novaca i ovih 8,6 milijardi kuna. Rast proračunskih prihoda u 2007. određen je dakle očekivanom dinamikom gospodarskog rasta, povećanjem investicijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj, ali nadamo se ravnomjerno u svim hrvatskim regijama. Ono što želim posebno istaknuti da također želimo nastaviti u 2007. zahvatiti dio kolača sive ekonomije. Dakle još boljim nadzorom poreznih obveznika, boljom i kvalitetnijom naplatom prihoda državnog proračuna očekujemo dakle da ćemo udio sive ekonomije u bruto domaćem proizvodu smanjiti. Na kraju krajeva naplata prihoda od 10,5% u prvih 11 i pol mjeseci, zapravo 10 i pol mjeseci ove godine što je najveći međugodišnji rast uopće u Hrvatskoj prihoda jasno pokazuje da uz gospodarske aktivnosti koje imaju efekta u državnom proračunu, to se može vidjeti po određenim fiskalnim prihodima koji su mogu biti nekakve referentne veličine za procjenu gospodarskih aktivnosti. Također se može vidjeti da je efekat drugačijeg načina organiziranja, drugačije brige oko prikupljanja prihoda državnog proračuna dao rezultate, dakle da u 11 mjeseci ove godine imamo 10,5% veće prihode nego što je to bilo u 2006. godini. Također povećanjem zaposlenosti koja će utjecati na bolje uplate poreza na dohodak i doprinosa te razvojem ekonomskih aktivnosti poslovanja poduzeća u 2006. koja će utjecati na rast prihoda u 2007. godini. I kao što ste vidjeli iz prijedloga državnog proračuna, dakle planiraju se prihodi od 103 milijarde kuna. Najveći dio prihoda se planira od poreza na dodanu vrijednost 37 milijardi kuna, od doprinosa 36 milijardi kuna, od na dobit i onog dijela decentraliziranog poreza na dohodak dakle koji će se kasnije transferirati prema jedinicama lokalne samouprave i kao Fond za izravnanje 9 milijardi kuna i trošarine od 9 milijardi kuna i to možemo reći da su 4 najizdašnija prihoda državnog proračuna. Ono što smo rekli i kad smo proračun za 2007. godinu nazvali za ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske ovoj knjižici koju smo analitički pokušali razraditi i upozoriti na određene projekte koji se financiraju iz državnog proračuna, jasno se odažavaju ciljevi vladine politike, a to je prije svega poticanje poduzetništva i poslovnog okruženja, stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja i jačanje malog i srednjeg poduzetništva, ulaganje u znanost i obrazovanje. Proračun znanosti i obrazovanja raste ove godine 9,3% ili u četiri godine mandata ove Vlade je porastao 33,7% ili sa 7,8 na 10,4 milijarde ili nominalno kada pogledate 2,6 milijardi je proračun znanosti porastao u četiri godine mandata ove Vlade, ali ne 2,6 milijardi na nekakvih 20 ili 30 milijardi nego na 7,6 milijardi koliko je bilo u proračunu 2003. godine. Proračun 2007. za znanost i obrazovanje predviđa 10,4 milijarde ili četverogodišnji rast u 33,7% ili međugodišnji rast od 9,3%. Ulaganje u regionalni razvoj kroz pravedniju raspodjelu poreznih prihoda i izravne doprinose središnje države u regionalnom razvoju bez obzira kakve kritike bile na Zakon o financiranju jedinica područne i lokalne samouprave, na takav način će se direktno iz državnog proračuna s osnova udjela udjela poreza na dohodak transferirati prema jedinicama lokalne samouprave 300 milijuna kuna. Za poduzetništvo se predviđa povećanje sredstava u sljedećoj godini 300 milijuna kuna i tu bi posebno htio naznačiti subvencije u poljoprivredi koje sa milijardu i 660 milijuna u 2003. rastu na dvije milijarde i 459 milijuna u 2007. godini i to je porast od 800 milijuna kuna ili porast od 50% u odnosu na 2003. godinu. Ono što sam govorio oko znanosti i obrazovanja. Visoko obrazovanje je imalo proračun 2003. danas ima proračun 2 milijarde i 379 milijuna. Odgoj i obrazovanje je imao proračun 5 milijardi i 70 milijuna, danas ima proračun 6 milijardi i 700 milijuna ili ako pogledamo samo odgoj i obrazovanje ima međugodišnji rast proračuna 2007. u odnosu na 2006. 10,1% sredstava. Dakle kroz sredstva koja su ustupljena otocima, koja su ustupljena područjima od posebne državne skrbi, sredstva koja se ulažu u obnovu razvoja vodoopskrbnog sustava i ostali regionalni programi su povećani projekti ti za ravnomjerniji i regionalni razvoj Republike Hrvatske, prije svega hrvatskih hrvatskih otoka i područja od posebne državne skrbi u odnosu na proračun prošle godine za 946 milijuna kuna ili sa milijardu i 80 milijuna koliko je bilo u proračunu 2006. na 2 milijarde kuna u proračunu 2007. godine i to je povećanje ako gledamo postotno 87% ili ako gledamo nominalno 946 milijuna kuna. Također ono što bih želio naglasiti, što karakterizira ovaj proračun, a to je socijalna osjetljivost, jer jačanjem socijalne pravednosti je jedan od ključnih ciljeva ekonomske politike, a ono se prije svega postiže prema politici politici ove Vlade, a to je nacionalna populacijska politika, pa tako sredstva za dječji doplatak gdje se po prvi puta povećava osnovica se povećava za 325 milijuna, porodiljne naknade za 165 milijuna, a besplatni udžbenici će se po prvi puta financirati iz proračuna 2007. 2007. godine sa 240 milijuna kuna, s tim da želim naglasiti da po prvi puta nakon 95. ili 96. godine kada je Hrvatska imala jednu godinu besplatne učenike ćemo doći u situaciju da će besplatne učenike dobiti učenici i roditelji sa područja gdje su primanja daleko manja, gdje je socijalni moment daleko izraženiji jer na žalost sada imamo situaciju da bogate jedinice lokalne samouprave financiraju i sufinanciraju nabavku školskih udžbenika učenicima i njihovim roditeljima. Međutim ovom odlukom Vlade od sljedeće godine svi osnovnoškolsci će dobiti besplatne udžbenike bez obzira na snagu njihovih jedinica lokalne samouprave. Također će srednjoškolsci dobiti besplatne domove i besplatni đački prijevoz. Ono što u ovom proračunu nikako ne treba zanemariti i to je nešto o čemu svi trebamo voditi brige i računa, to je financijska provedba predpristupnih programa i pomoći Europske unije. Ja moram reći da tijela državna, ministarstva su izuzetno kvalitetno provela proces za dobivanje akreditacije za sva tri predpristupna fonda, no sada je na nama svima da poduzetnicima i poljoprivrednicima omogućimo da sa kvalitetnim programima dođemo u fazu da iskoristimo čim više bespovratnih sredstava predpristupnog fonda, jer nemojmo zaboraviti svaki euro koji dobijemo iz predpristupnog fonda su bespovratna sredstva koja su praktički direktna pomoć u i u strukturnim promjenama, a isto tako i u razvoju Republike Hrvatske. I želja nam je i cilj da dođemo do iskorištenosti od 90% ili ako smo mogli CARDS program 2003. koji se provodi zadnje tri godine iskoristiti sa praktički 97,7% onda ne vidim razloga ako se svi potrudimo da iskorištenje i sredstava predpristupnih fonda Europske unije ne bude na jednom izuzetno visokom postotku iz razloga što imamo i pozitivnih i negativnih primjera od zemalja koje su postale članice Europske unije prije dvije godine. Da su neke koje su bile dobro pripremljene imale vrlo visoku stopu iskoristivosti, a one koje to nisu imale, relativno nisku stopu iskoristivosti. Dakle dame i gospodo, ovo je Prijedlog proračuna za 2007. godinu. Uz proračunske stavke koje su predviđene u ovom proračunu uz smjernice projekta javnog i privatnog partnerstva. Mislim da je Vlada i zakonodavno a i financijski stvorila uvjete za ravnomjerni i bolji razvoj Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ispravljam netočni navod ministra Šukera koji je utvrdio da je deficit za 2003. godinu 6,4%. Deficit za 2003. godinu je 5%, a to možemo očitati i samim dokumentnima vezano uz Prijedlog proračuna s obzirom da se 2003. godina uvijek označava sa jednom točkicom. Ta točkica ili zvjezdica je samo politički obračun gospode iz Vlade sa brojkama iz 2003. godine. Možemo reći da smanjenje sa 5 na 3% je također doprinos fiskalnoj disciplini i, ja bi rekao, bitci za smanjenja deficita ali govoriti nečistim jezikom, govoriti različitim kriterijima, govoriti neutemeljenim brojkama je zaista nešto što si ministar ne bi trebao dozvoliti, pogotovo što su postojećim dokumentima 5% je uvijek bio za 2003. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočna je tvrdnja ministra Šukera da nema parafiskalnoj financiranja. Bilo ga je i bit će ga. Prije svega u povratku duga umirovljenicima. Za prvu tranšu Vlada se zadužila pa je onda pitanje tko je zapravo dužan umirovljenicima? Banka kao što Vlada tvrdi ili država? Ako je država onda je to trebalo prikazati i kroz proračune. Za drugu tranšu je prodana imovina samih umirovljenika. Uzeli su od njih, prodali su da bi dijelu umirovljenika vratili. U ovom proračunu ne vidimo povrat duga umirovljenika, prema tome, ako će taj dug biti nastavljan vraćat, ako će to Vlada nastaviti vraćati onda će to morati biti parafiskalno jer toga ovdje u ovom proračunu nema. Prema tome, tvrdnja ministra Šukera da nema parafiskalnog financiranja je potpuno netočna. Treći ispravak, poštovani zastupnik Mato Crkvenac. **Crkvenac, Mato (SDP)** Hvala predsjedniče. Stalno potezanje nekakvog deficita iz iz 2003. godine od 6,2 pa se kaže 6,3 sinoć, itd., nema puno smisla čak ni za Vladu HDZ-a više nakon 3, 4 godine isto kao što ne bi imalo smisla da ja sad kažem da je 2000. godine u dubiozama bilo 3 puta više nego 2000. Ali želim ovdje ispraviti barem jednu sljedeću, vrlo jednostavnu činjenicu. Ona je zapravo iz čiste proste aritmetike proizlazi. Lani je u ljeto Državni zavod za statistiku objavio definitivne podatke o rastu društvenog proizvoda. U 2003. godini rast je bio 5,3, a ne 4,3. U 2000. bio je 5,6, a ne 5,2. Usput, vi planirate 5% rasta dostići tek eventualno 2009. Pazite, Pazite, ako je to službeni podatak onda u sve koeficijente koji se iz toga izvode ulaze ti podaci. Ako je društveni bruto proizvod rastao četvrtinu brže u prirastu onda taj račun samo aritmetički ispravite. Onda nije ovo 6,2 nego je znatno manje. Četvrti ispravak, poštovana zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa ispravit ću ovu tvrdnju ministra kako on odgovorno tvrdi da nema neplaćenih obveza iz proračuna. Naime, njega demantiraju izviđači radova koji je mogu fakturirati izvedene radove na autocestama, osim što eventualno interno sa svojim kooperantima vrše fakturiranja. Dakle, nema isplate u cijelosti poljoprivrednih poticaja jer u proračunu nisu osigurana dovoljna sredstva pa i sam ministar Čobanković kaže da je isplaćeno svega 75% poticaja za pšenicu. Sjetimo se, jedan bivši ministar je rekao da nema nikakvih neplaćenih računa iz proračuna da bi se tada utvrdilo 9 milijardi duga. Ispravljam navod ministra Šukera da u ovom proračunu su značajno povećana sredstva za obrazovanje i znanost i tehnologiju. Naime, sredstva u udjelu proračuna su i dalje na razini od 8,9% kao što je bilo prije jer ministar kad je govorio o povećanju proračuna za obrazovanje, zaboravio je reći da od 2003. godine je proračun iznosio 80 milijardi, da je sada 110 milijardi. Da udio proračuna za proračuna za obrazovanje i znanost se u sveukupnom državnom proračunu iz godine u godinu smanjuje. Ministre, da je tako kao što vi pričate danas prosvjetari ne bi štrajkali i vama ne bi uspjelo ono što nikome do sad nije uspjelo, a to je da ujedinite ali apsolutno sve obrazovne i znanstvene sindikate. Ujedno zaboravljate reći da je kumulativno inflacija rasla 16%, itd., lijepa. Pa gospodin ministar je rekao da se dug ne prenosi. Mislim da je to netočan navod jer i on zna, gospodin državni tajnik Kovačević kada smo imali raspravu, 70% proračuna za poljoprivredu je potrošeno u prvih 6 mjeseci. Ovo što je sada isplaćeno do 10., 11. mjeseca objektivno će ostati za isplatiti gotovo preko 800 milijuna kuna. Mogu to reći, kapitalna ulaganja nisu isplaćivana 6 mjeseci, ostat će za isplatiti kompletno stočarstvo, ostati će za isplatiti ratarske kulture, prvenstveno kukuruz, zadnja 3 mjeseca mlijeka i to je puno više od onih optužbi koje su bile onda iz 2003. na 4. i znači puno iznad. Prema tome, dug se prenosi i treba ga revalorizirati jer bi vrlo loše da se slučajno ne isplati u idućoj godini. Znamo kakva bi to katastrofa bila. Za ovu raspravu je prijavilo se 7 klubova zastupnika i 41 zastupnik da. Dobro. Još nije isteklo vrijeme za prijavu, još nije isteklo vrijeme. Drugo, danas bi raspravu vodili do 13 i 30 pa stanku napravili do 15 sati a onda od 15 do 22 sata. U četvrtak, sutra, bi nastavili jasno raspravu, s time da se amandmani na Prijedlog proračuna i Zakon o izvršenju državnog proračuna mogu podnositi zaključno do 15 sati u petak, 24. Petak 24. do 15 15 sati, a inače raspravu o amandmanima na proračun i o samom proračunu glasovanje bi obavili 1. prosinca, 1.12. 1.12. Dakle, da protekne onaj potrebni i rok od najmanje tri dana, puna tri dana ne računajući rokove kada rasprava se zaključuje ni onaj dan kada počinje tako da ima dovoljno vremena i za predaju amandmana i za pripremu za raspravu o amandmanima i o proračunu za glasovanje. Izvjestitelji radnih tijela Odbor za zakonodavstvo, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Florijan Boras. Izvolite. **Boras, Florijan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani članovi Vlade. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora na 82. sjednici 21. studenog 2006. godine raspravljao je o Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s prijedlozima projekcije proračuna za 2008. i 2009. kao i prijedlozima financijskih planova s prijedlozima projekcije za 2008. i 2009., a koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. studenog 2006. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. Istodobno Odbor predlaže da Hrvatski sabor dade suglasnost na financijske planove za 2007. godinu i to hrvatskih voda, hrvatskih autocesta, hrvatskih cesta, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatskog fonda za privatizaciju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Istodobno, Odbor predlaže Hrvatskom saboru donijeti sljedeći zaključak: ovlašćuje se stručna služba Sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu i financijskih planova prije njihove objave u "Narodnim novinama". Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, ministri, kolegice i kolege. Zaključci ovog Odbora su lakši nego oni prije, ali kako je riječ o godišnjem proračunu dopustite da vas ipak izvijestim o stavovima Odbora. Izvješće sadržava proračun za 2007. i prijedlog projekcije za 2008. i 2009. kao i prijedloge za hrvatske vode itd. da ne brojim ovih osam točaka već koje sadržavaju. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 61. sjednici održanoj 21. studenog 2006. Prijedlog državnog proračuna za 2007. s prijedlogom projekcija proračuna za 2008. i 2009., te je predsjedniku Sabora podnijela Vlada aktom od 14. studenog 2006. godine. Uvodno je predstavnik Vlade RH istakao da se u Državnom proračunu za 2007. planira prikupiti 103 milijarde 489 milijuna prihoda što predstavlja povećanje od 8,4% u usporedbi s projektiranom, projiciranom veličinom prihoda za 2006. godinu. Najveći dio prihoda odnosi se na porezne prihode koji činu 56,9% ukupnih prihoda. Navedeno povećanje nešto je više od prosjeka rasta u prethodnim godinama pored ostalog i iz razloga što su prihodi državnog proračuna uvećani za iznos prihoda Fondova socijalnog osiguranja koji je od 1. siječnja 2007. ulaze u sustav državne riznice, odnosno obuhvat državnog proračuna. Prihodi poslovanja Državnog proračuna za 2008. projicirane su u iznosu od 110 milijardi 400 milijuna, a za 2009. u iznosu od 117 542 milijuna. Ukupni planirani rashodi Državnog proračuna za 2007. iznose 108 milijardi 86 milijuna, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu od 103. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 3 milijarde 285 milijuna, dani zajmovi u iznosu od 999 milijuna kuna umanjeni za povrate od 291 milijun kuna i udjele u glavnici koji se planiraju u iznos od 232 milijuna kuna. Sukladno projekcijama za 2008. i 2009. ukupni bi rashodi državnog proračuna ostvarili rast od 6 i pol posto tako da se ukupni rashodi za 2008. u iznosu od 115 milijardi 385, a za 2009. 122,835 milijuna kuna izraženo sukladno GFS-u, metodologiji itd. Sukladno planiranim prihodima, rashodima Državnog proračuna u 2007. deficit državnog proračuna iznosit će oko 4 i pol milijarde, jer je pisano pa ga ne čitam, odnosno 1,7% GDP-a čime će se osigurati ostvarenje deficita konsolidirane opće države na razini od 2,8% GDP-a. U 2008. i 2009. deficit državnog proračuna će se dodatno smanjiti na 1,6% bruto domaćeg proizvoda. Nakon uvodnog izlaganja bilo je rasprava i evo dvije tako da kažem uvjetno suprotstavljena stava. Prvo je sindikat dao sljedeće primjedbe. U prijedlogu Državnog proračuna RH za 2007. i prijedlozima projekcija za naredne dvije godine nisu osigurana primjerena sredstva za realizaciju reforme javne uprave čiji je cilj uspostavu učinkovite javne uprave koja se temelji na stručnosti i političkoj nepristranosti. Naime, predložena financijska sredstva za plaće u državnoj upravi i javnim službama su nedostatne i demotivirajuće, prouzročit će da li odliv kvalitetno i visoko obrazovanih kadrova. I drugo, na osnovi procjene broja korisnika smanjena su sredstva za naknade za nezaposlene, a sadašnji iznos od tisuću kuna najviše naknade zasigurno ne jamče ostvarivanje posrednog cilja socijalne pravednosti, misli se na tu skupinu. Planirani rast je rast sredstava za mirovinu od 6,7% u odnosu na prethodnu godinu, ali je sredstvo za izjednačavanje mirovina novih umirovljenika kojih su mirovine od 1.1.'99. S mirovinom starih umirovljenika nisu osigurana u ovom proračunu što će prouzročiti prema iznijetom mišljenju dalje povećanje siromaštva te kategorije. I idući stav, makroekonomski pokazatelji ukazuju na ubrzanje realnog rasta bruto domaćeg proizvoda na 4,6% u 2006. i 2007. te smanjenje inflacije koja se za 2007. planira na razini od 3,2%. Takva očekivanja rezultat su pored ostalog rasta industrijske proizvodnje, trgovine na malo i građevinske aktivnosti. Očekivani ekonomski rast i pad stope inflacije u narednom razdoblju stvorili su osnov za planiranje ovog Državnog proračuna u iznosu od 108 milijardi 86 milijuna uz napomenu da su u tom iznosu uključeni i fondovi socijalnog osiguranja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prema iznijetom mišljenju predložene stavke Državnog proračuna RH-a za 2007. godinu realno su planirane i osigurat će funkcioniranje države u narednom razdoblju. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 glasova za, 2 protiv odlučio Hrvatskom saboru predložit donošenje Državnog proračuna za 2007. i da ne čitam ovih idućih 8 odluka koje su u uvodu iznešene. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za turizam, predsjednik odbora, poštovani zastupnik Ante Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora razmotrio je na 36. sjednici odbora održanoj 21. studenog 2006. godine Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s projekcijama proračuna 2008.-2009. godinu koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. studenog 2006. godine. Odbor za turizam razmotrio je Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s projekcijom proračuna za 2008.-2009., na temelju članka 140 Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo Hrvatskog sabora i na temelju članka 69. Poslovnika Hrvatskog sabora u dijelu koji se odnosi na financiranje aktivnosti u turizmu. U provedenoj raspravi članovi odbora dali su potporu povećanju planiranih sredstava za povećanje konkurentnosti turističkog tržišta. Za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu posebeno poticaja za uspjeh isto tako je istaknuta važnost poticajima za razvoj ruralnog turizma te stavljanje kulturne baštine u funkciju turizma. Predsjednik odbora u raspravi je osobito istaknuo i zaostatak projekta "Hrvatski proizvod za hrvatski turizam" odnosno mjere i poticaj za razvoj i plasman domaćih autohtonih proizvoda koji bi trebali obogatiti turističku ponudu, polučiti dobre gospodarske efekte ali i sudjelovat u oblikovanju hrvatskog gospodarskog imidža. Nakon sadržajne rasprave Odbor za turizam Hrvatskoga sabora većinom je glasova odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu s projekcijom proračuna za 2008. i 2009. godinu. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, predsjednik odbora, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre! Odbor za poljoprivredu i šumarstvo raspravio je na 46. sjednici Prijedlog državnog proračuna za 2006. sa projekcijama 2008.-2009. godinu. Odbor je proveo raspravu kao zainteresirano radno tijelo. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva, odbor je širom raspravom obuhvatio onaj dio Prijedloga državnog proračuna za 2007. godinu koji se odnosi na njegov djelokrug rada. U raspravi je u prijedlogu državnog proračuna koji se odnosi na poljoprivredu ocijenjeno dobrim što su sredstva za istu povećana u odnosu na 2006. godinu cca. za 15%. Međutim, neki članovi odbora su u raspravi ukazali na problem dinamike trošenja proračunskih sredstava za određene namjene u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. To se u prvom redu odnosi na sredstva namijenjena potporama u poljoprivredi. Naime, izneseno je da je u prvih šest mjeseci 2006. godine potrošeno cca. 70% sredstava predviđenih za potpore u poljoprivredi. Da se investicijske potpore odnosno potpore za kapitalna ulaganja već pola godine ne isplaćuju te da vjerojatno neće biti dovoljno sredstava za isplatu svih poticajnih kultura u 2006. godini i da će se ta obveza prebaciti u narednu godinu. Stoga je izraženo mišljenje da ukoliko za pojedine kulture isplate poticaj u maksimalnom iznosu kao što je to npr. učinjeno za pšenicu može doći do strukturnih poremećaja. U tom slučaju za druge kulture za koje korisnici isto imaju pravo na poticaje stavljaju se u podređen položaj budući sredstva za isplatu poticaja za iste više nema. Tako je iznesen podatak da je strukturalni …/Govornik se ne razumije./… očitovao kod uljarica jer je njihova zasijanost smanjena za cca. 30%. U raspravi izneseno je načelno mišljenje kako je bilo isplativije i za poljoprivredu efikasnije da se potiče puno manji broj kultura. Skrenuta je pozornost da su potrebe skore reforme sustava potpora u poljoprivredi i to na način kako je to riješeno u zemljama Europske unije tj. uvođenjem potpora po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iako se u Prijedlogu državnog proračuna za 2007. godinu predviđa neznatno povećanje sredstava za voćarstvo za neke članove odbora je upitno da li će ista biti dovoljna za potrebu operativnog programa podizanja višegodišnjih nasada. Također je predloženo da bi se trebalo predvidjeti sredstva za izgradnju zgrade Zavoda za voćarstvo kako je to učinjeno za Zavod za zaštitu bilja. Na temelju provedene rasprave Odbor za poljoprivredu i šumarstvo Hrvatskog sabora većinom glasova je odlučio podržati donošenje proračuna za 2007. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, predsjednik odbora, poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre! Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 82. sjednici održanoj 21. studenog 2006. raspravljao je o Prijedlogu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Ureda vijeće za nacionalnu sigurnost i Sigurnosno obavještajne agencije koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske. Predstavnik Vlade u svom izlaganju iznio je makro ekonomske okvire za donošenje ovogodišnjeg proračuna, glavne ciljeve proračuna te strukturu i procjenu kretanja javnih raspravi. Istaknuo je kako se Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu temelji na pozitivnim makro ekonomskim pokazateljima za 2006. godinu te projekciju makro ekonomskih indikatora za naredno razdoblje. U nastavku predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, Sigurnosno obavještajnih agencija, Sigurnosno obavještajna agencija i Vojno sigurnosno obavještajna agencija i Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost pojedinačno su obrazloženi planirane proračunske stavke te se izjasnile da su predviđena sredstva dostatna za izvršenje svih zakonom utvrđeni poslovi i aktivnosti u sljedećoj 2007. godini. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno u dijelu koji se odnosi na unutarnje Hvala. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša? Odbor za informiranje, informatizaciju i medije? Odbor za ratne veterane. …/Upadica: Nema ga./… Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, predsjednik odbora, poštovani zastupnik Marko Turić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani ministre! Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 63. sjednici odbora održanoj 21. studenog 2006. godine raspravio je Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s Prijedlogom projekcija proračuna za 2008. i 2009. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 14. studenog 2006. godine. Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica predlagatelja. Veći dio rasprave koja je uslijedila provedena je u dijelu proračuna koji se odnosi na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i pripadajućih zavoda. U raspravi je istaknuto da je i kod ovog proračuna vidljivo naznačena socijalna osjetljivost jer se izdvajanja za zdravstvo i socijalnu skrb iz godine u godinu povećavaju pa je tako taj iznos za 2007. godinu povećan za više od 9%. Ovako osiguranim sredstvima, mišljenje je članova odbora, nastavit će se započete kapitalne investicije a osigurano je i otvaranje novih. Zanavljanje medicinske opreme, podizanje dostupnosti specijalističkim pregledima, brže dijagnosticiranje bolesti i smanjenje liste čekanja doprinijet će podizanju kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga. U programu jedinstvene politike za osobe sa invaliditetom povećana su predviđena sredstva oko 16% što će svakako imati za posljedicu poboljšanje zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom i osposobljavanje zdravstvenih djelatnika za rješavanje problema vezanih uz rad s osobama s invaliditetom. Članovi odbora izrazili su zadovoljstvo činjenicom da su znatno povećana sredstva za osiguranje mobilnosti, pristupačnosti osobama s invaliditetom a posebno što ove mjere predviđaju otklanjanje arhitektonskih barijera radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite. Član odbora izrazio je bojazan da sredstvima predviđenim za rad Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i dalje neće moći biti riješeni financijski problemi bolnica i dugotrajnost njihovog dugovanja dobavljačima. Nakon kraće rasprave članovi odbora su većinom glasova uz jedan glas protiv odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze predsjednica poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege! Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na 54. sjednici održanoj 21. studenog 2006. godine raspravio je Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu sa prijedlogom projekcija proračuna za 2008. i 2009. godinu. Odbor je Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. sa prijedlogom projekcija proračuna za 2008. i 2009. razmotrio kao zainteresirano radno tijelo sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvodno izlaganja dao je predstavnik predlagatelja koji je naglasio da je karakteristika proračuna za 2007. godinu potpuna operativnost državne riznice. Također je naglasio da je povećanje proračuna za 2007. godinu od 8,8 milijardi kuna u odnosu na 2006. godinu rezultat fiskalne discipline unapređenjem sustava riznice, obuhvata fonda socijalnog osiguranja u državni proračun kao i učinkovitijeg prikupljanja prihoda. Predlagatelj se posebno osvrnuo na područje iz nadležnosti djelokruga odbora i naglasio da je u odnosu na proračun iz 2006. godine na razdjelu 0,65 Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka u dijelu koji se odnosi na nadležnost odbora planirano povećanje u iznosu od 210 milijuna kuna te posebno 54 milijuna koji su planirani za Agenciju za plovne putove u unutarnjim vodama, te cirka 5 milijuna za Vijeće za poštanske usluge. Istaknuto je također da će se tvrtka Croatia Airlines za letove u domaćem prometu prvi puta subvencionirati u iznosu od 70 milijuna kuna. U raspravi su izražena mišljenja da treba brže pristupiti realizaciji programa posebno na razvoju unutarnje plovidbe kako nas ne bi u tome pretekle susjedne zemlje. Modernizacija Hrvatskih željeznica te modernizacija i razvoj luka od državnog je interesa a sve u cilju bolje povezanosti bržeg prijevoza roba i putnika i povećanja prometa. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora većinom glasova 7 za, 1 protiv i 1 suzdržan odlučio je predložiti Hrvatskom saboru da donese Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu sa projekcijom proračuna za 2008. i 2009. u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Odbor za useljeništvo poštovana zastupnica predsjednica Zdenka Babić-Petričević. Izvolite! Gospodine predsjedniče, dame i gospodo! Odbor za useljeništvo Hrvatskoga sabora razmotrio je na 26. sjednici 21. studenog ove godine Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s prijedlogom projekcije proračuna za 2008. i 2009. i 2009. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske. Odbor je razmotrio stavke proračuna iz djelokruga Odbora za useljeništvo a koje se odnose poglavito na sredstva određena za Hrvate u Bosni i Hercegovini, useljenike u Republiku Hrvatsku, hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama i hrvatske građane koji koji rade i žive u inozemstvu. Predstavnik predlagatelja predstavio je prijedlog ovogodišnjeg državnog proračuna u cjelini. Istakao je da on pokazuje kako su osigurana makro-ekonomska stabilnost, rast BDP-a od 4,5% ove godine a predviđa se da će povećanje BDP-a za 2009. iznositi 5%. Fiskalno prilagođavanje nije išlo na uštrb, nego naprotiv na povećanje prava te je kao dokaz svojoj tvrdnji naveo aktivne mjere populacijske politike čiji su pozitivni rezultati već vidljivi. Naglasio je značajnije smanjivanje zaduživanja u inozemstvu. Odbor je izrazio zadovoljstvo što Vlada Republike Hrvatske nastavlja skrbiti Hrvate u Bosni i Hercegovini sredstvima određenim za zdravstvo, znanost, kulturne ustanove, izdavačku djelatnost, informiranje putem radija i televizije, stipendiranje studenata i drugo. Predloženo je u stavci pri Ministarstvu kulture 13 milijuna i 200 tisuća kuna za Međunarodni program Hrvatskog radija "Glas Hrvatske". Da li je u ovu stavku uključeno emitiranje 1. programa Hrvatskog radija na kratkom valu što je vrlo važno. Ukazali su da je pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske veća od iskazane u prijedlogu proračuna te naveli da je bolnica u Mostaru dobila dodatna 3 milijuna kuna, Hrvati u Češkoj su dobili svoj dom a hrvatskim nacionalnim manjinama se pomaže financiranje izdavanja časopisa a pomažu se njihovi dolasci u Republiku Hrvatsku i financiraju se projekti upućeni putem Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske nalazi se u stavkama u kojima se ta pomoć vidljivo i navodi. Članovi odbora smatraju nedostatnim sredstvima određenim za Hrvaticu maticu useljenika te su odlučili zatražiti od ministra kulture da za projekte Hrvatske matice iseljenika se povećaju sredstva s obzirom na prihvaćene projekte "Hrvatski iseljenički leksikon" i "Antologija hrvatske književnosti u inozemstvu.". Predsjednica odbora je informirala članove odbora o vrlo teškim uvjetima u kojima žive Hrvati, prognanici u Čapljini. Zahtijevat ćemo od resornog ministarstva da se još ove godine, odnosno sljedeće godine riješi stambenog zbrinjavanje 126 obitelji koji žive u prognaničkom naselju. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 5 za, 2 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Državni proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu s projekcijom proračuna za 2008. i 2009. godinu. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Klub Hrvatske stranke prava neće i ne može podržati ovaj prijedlog državnog proračuna je riječ o prije svega početno predizbornom proračunu pa opet na kraju o predizbornom proračunu koji u biti dodatno uvodi Hrvatsku u novi dužničko-ropski odnos. ako samo uzmemo '93. do danas red veličine državnog proračuna koji je '93. iznosio negdje oko 29 milijardi kuna, '98. negdje oko 45 milijardi kuna, sad smo došli do 108 milijardi milijardi kuna, znači ovo je najviši proračun koji je do sad je predložen u Hrvatskom saboru i koji se predlaže da ovaj Hrvatski sabor donese. Naime, očito je da se sve ovo vrijeme događa ono što je vrlo loše za Hrvatsku, vrlo loše za budućnost Hrvatske jer se svi ti proračuni prije svega temelje na čemu, temelje se na zaduženju kako unutarnjem tako se temelje i na vanjskom zaduženju i rasprodaji obiteljskoga blaga. Prodali smo HT, sad je INA u prodaji. Ostaje nam još mogućnost prodati HEP HEP i ovaj sustav. I što nakon toga? Što nakon toga? Na koji način ćemo moći krpati i pokrivati državni s jedne strane? Nećemo imati više što prodavati. A nećemo se moći ni zaduživati jer nam neće davati kredite. Svaki dan mi zastupnici u Hrvatskom saboru saznajemo ili da je Vlada napravilo dodatno zaduženje, milijardu i pol kuna, ili da se izdaju obveznice, vrijednosni papiri, bilo da je riječ o javnim poduzećima ali to su sve nova zaduženja Hrvatske, budućnosti Hrvatske. I kakva je zbilja, kakva je sad, kakvi su gospodarski drugi trendovi u ovom trenutku u Hrvatskoj najbolje će vam reći podaci za prvih 9 mjeseci ove godine, znači službeni koji govore o odnosu uvoza, izvoza. Nama je deficit u odnosu uvoza-izvoza, odnosno mi uvoz pokrivamo samo sa 48%. 48% to su službeni podaci ovi zadnji. Ne znam da li su frizirano ali tako sam ih čitao. E, ali je 5,9 milijardi kuna nama deficit. 5,9 milijardi kuna, ali eura, 5,9 milijardi eura je nama, a govorimo o turizmu. Za turizam smo mi samo u 6. mjesecu za potrebe turizma uvezli hrane i drugih proizvoda u iznosu od 655 milijuna eura. Kaže ministar gospodarski rast, rast bruto domaćeg proizvoda. Budimo realni i svjesni, nama gospodarski rast se ne zasniva na novoj vrijednosti, novostvorenoj vrijednosti. Nama se gospodarski rast, odnosno rast bruto domaćeg proizvoda temelji prije svega na potrošnji, na novom zaduživanju. Na potrošnji na novom zaduživanju. U ovome trenutku prema zadnjim podacima ekonomskih analitičara Hrvatska ukupno gledamo znači kad se uzmu svi dugovi je dužna preko 50 milijardi dolara. Tu ubrajamo i dug i same države, građana, ali građani su dio države znamo šta državu čine. Osim teritorija čine vlasti i građani. Znači ako se uzmu i kamate i sve ostalo, a trend je takav da bi negdje 2012., 2012., 2013. ukupan dug sa ovakvom politikom mogao iznositi 146 milijardi dolara. 146 milijardi dolara. Znači ušli smo totalno bez, mi dan danas nemamo gospodarske strategije razvoja Hrvatske. A svakim danom sve više gubimo šansu imati gospodarsku strategiju razvoja Hrvatske. Zašto? Prodali smo HT, prodajemo INA-u, prodat ćemo HEP. Nemamo više svoje banke i na temelju čega ćemo raditi gospodarski razvitak. Kakvu strategiju možemo kad nemamo ni jednog čimbenika, čvrstoga koji će predstavljati zamašnjak i mogućnost za stvaranje znači nove vrijednosti koja će biti u funkciji razvoja Hrvatske. Sama činjenica da smo u zadnjih par godina imamo otvorenih prema podacima do kojih smo mi u klubu Hrvatske stranke prava došli negdje oko 14 tisuća novih radnih mjesta govori vam dovoljno kakva je gospodarska situacija. Koliko imamo, naši inovatori, izumitelji dobivaju priznanja i na domaćim i na natjecanjima svjetskima? Je li jedna od tih inovacija u gospodarstvu zaživjela nije. Zašto? Zato što nama gospodarstvo propada. Nama gospodarstvo propada. Nemamo domaće banke koja će takva, nemamo gospodarske strategije razvoja koja će kao takva omogućiti ono što Hrvatska ima, iskoristiti potencijale jer na ovaj način kupuje se samo vrijeme, a naplata će doći već za dvije, tri godine. imat ćemo samo vlade koje će otplaćivati kamate. Nećemo, ući ćemo u situaciju da više ništa sustavno na ovome području nećemo moći napraviti. Sama činjenica, recimo, vidimo sad oko dionica INA-e to ne vodi, hrvatska banka neka Poštanska banka vodi, stranka banka. znači koristi ono što bi trebali imati mi domaću banku. Mi smo predlagali bili i 2003., 2004. ako se hoće imati učinkoviti pravi gospodarski razvitak, znači ako se hoće davati mogućnost razvitka kako poduzetništva maloga i srednjega, moramo imati svoju banku koja će biti zamašna. Koja će u tome dijelu služiti. Nažalost vidimo i sami da se tu ništa nije napravilo. Znamo i sami kako su nam banke u stranim rukama. Znamo i sami da se u sanaciju banaka trošio čak i novac iz Mirovinskog fonda, negdje preko 22 milijarde, prema onome kuna što govore analitičari. Znamo i sami da je sa prodajom bankama strancima svi depoziti koje su te banke imale, to je nešto iznosilo preko 100 milijardi dolara. To je izneseno van iz Hrvatske. Znamo i sami kakva nam je situacija. Kaže se, koliki je po glavi stanovnika nacionalni dohodak. Recimo uzmimo pitanje Zagreba. Govori se negdje od 15 do 17 tisuća dolara, ali to ne ostaje u Zagrebu. Sve se to iznosi van iz Zagreba. Iz Hrvatske se iznosi van. Ne ostaje tu da se daje mogućnost za otvaranje novoga razvoja, za otvaranje hrvatskoga razvoja, za otvaranje hrvatske budućnosti. Prema tome ako mi nemamo gospodarske strategije razvitka. Ako nije temeljena na pravim postulatima nema se mogućnosti jednoga dana opće sastaviti proračun i doći će u situaciju da će se morati nova vlast za 3, 4 godine ako se to ne napravi morat će kresati prava. Morat ćemo, dovest ćemo cijelu zemlju u kolaps. Znači nemojmo graditi budućnost odnosno nemojmo uskraćivati budućnost našoj djeci. Nemojmo novima naraštajima uskraćivati budućnost jer se, jer ovaj proračun donosimo na temelju novih zaduženja, na temelju nove rasprodaje Hrvatske, a više se skoro neće imati šta rasprodati. Znači ovo je temeljno stajalište i zbog toga Klub Hrvatske stranke prava ne može podržati ovaj Proračun, a u pojedinačnoj raspravi ćemo šire govoriti i o pitanju oružanih snaga i o pitanju policije i drugih dijelova koji su bitni za funkcioniranje cjelokupnog sustava u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi, poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočno je reći da je rast proračuna uvjetovan isključivo zaduživanjem jer samo površnim gledanjem ovog Proračuna, ja nemam vremena ispravljati sve ostalo, se vidi dakle da od 68% raste porez na dobit. Neću reći da je to samo zbog novog Zakona o izvršenju proračuna. To je i zbog povećane dobiti koju su ostvarili oni koji su potaknuli gospodarski rast. Ova Vlada je dakle u svom mandatu od 2003. povećala proračun za skoro 30 milijardi, 29 milijardi i to rezultira i pokazuje da se na svim onim poljima gdje smo htjeli potaknuo rast i razvoj i da se kroz ubiranje povećanih poreza vidi ta ekonomska aktivnost. A da troškovi rastu za 8% poena manje. To znači da se ta, taj, te škare smanjuju u korist dakle i smanjenog debalansa proračuna i smanjenog zaduživanja. Ova Vlada je po prvi puta dakle krenula na jednu disciplinu kod poreznih obveznika, na zadiranje u sivu ekonomiju, na povećanom prikupljanju poreznih prihoda. I to je svakom površnom ekonomistu jasno. Ja molim da gospodin Kovačević dakle i to ima u obziru kad bude razgovarao u pojedinačnoj raspravi o proračunu. Hvala. «Vlada ovim Proračunom od 103 milijarde kuna uvodi Republiku Hrvatsku u dužničko ropski odnos. To je jako, jako teška, teška kvalifikacija i naravno taj navod nije, nije točan. Gospodin zastupnik da je detaljno pročitao proračun vidio bi da je proračun, obuhvaćeni su i socijalni doprinosi u iznosu od 36 milijardi kuna. Osim toga Vlada predlaže smanjenje državnog proračuna. Vlada također predlaže niz mjera gospodarskog i drugog razvitka. Prema tome upravo ono sve što je suprotno

lijepa. Veli gospodin Kovačević što je netočno: «Klub HSP-a neće i ne može podržati ovaj Prijedlog državnog proračuna jer nas vodi u novo dužničko ropstvo.» To u jednoj rečenici su, evo samo u jednoj rečenici dva netočna navoda. Prvi, ovaj što je sad i kolega Širac rekao. Ne može se govoriti o nekakvom dužničkom ropstvu. A drugi, nije točno da zbog toga nećete podržati proračun. Točno je da nećete podržati proračun zbog toga jer je vaš predsjednik jučer izjavio: «Ostane li Glavaš u pritvoru HSP neće podržati proračun.» **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić, sljedeći ispravak. Poštovani gospodine predsjedniče, pa zastupnik Kovačević je stvarno rekao da Hrvatska s tim dolazi na ropski položaj što naprosto nije točan. Dobrim iščitavanjem ovog Proračuna se pokazuje, ustvari proračun pokazuje da hrvatsko gospodarstvo razvija. Pokazuje se dobre, dobri makroekonomski pokazatelji, stabilnost privređivanja, stabilnost valute, dobar kreditni rejting Hrvatske, konsolidirane financije. Dakle sve suprotno od onoga što je gospodin Kovačević tvrdio. evo kolega KOvačević tvrdi da sve što se ovdje zaradi da se iznese van što apsolutno nije točno. Kolega je zaboravio duge repove na granici kada su Hrvati iznosili van sve što su imali, a uvozili tamo sav onaj bofl koji su mogli kupiti. Prema tom masa novaca ostaje i danas ovdje. Međutim mislim da kolega ipak nije trebao toliko mračnih, crnih predviđanja da bi opravdao zapravo svoje glasovanje za nešto što je bilo najavljeno u osvetničkom stilu ranije. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HSS-a poštovani zastupnik Željko Pecek. Molim? Što je bila kolega Kovačeviću? Povreda Poslovnika. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa normalno da je bila povreda Poslovnika jer govori nešto što ja uopće nisam govorio. I molim vas da vi ukažete da ne vrijeđa kolega. Ako ste vi strpali Glavaša u tamnicu nemojte nas vrijeđati. **Šeks, Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Ako je bivši ministar Škegro ostao poznat po tome da je uveo PDV sadašnji ministar Šuker ostati će poznati po tome što je prvi ostvario proračun od preko 100 milijardi kuna i što je u četverogodišnjem razdoblju odnosno mandatu kroz njegove ruke prošlo oko ili preko 50 milijardi EUR-a. Što se dogodilo od Škegre do Šukera osim činjenica da proračun raste znatno više od rasta bruto društvenog proizvoda i kako se uvijek tvrdi da je on socijalni i razvojni? Kako je zapravo utrošeno tih 50 milijardi eura i koje ciljeve smo ostvarili kroz takvu proračunsku politiku, a koje nismo ostvarili. Ono što je potpuno sigurno da se nije promijenilo da je temeljni koncept na kojemu počiva stabilizacijski program iz 93. godine koji se tu provodi i obrazlažemo ga vječito kako je glavni cilj održati makroekonomsku stabilnost i održivi gospodarski rast makar je meni zapravo nepoznato što znači to održivi gospodarski rast. Prilikom svake rasprave o proračunu do sada u ovom mandatu Vlade, HSS traži da promijenimo takvu makroekonomsku politiku i podržimo drugačije razvojne ciljeve koji će biti u funkciji rasta proizvodnje, zapošljavanja i izvoza. Pri tome govorimo kako je neophodno ostvariti veće stope rasta od 3, 4%, posebno ukoliko promatramo i sve više zabrinjavajući rast vanjskog duga koji je u zadnjih nekoliko godina rastao po stopi 3 do 4 puta više od rasta BDP-a. To što slušamo kako je rast vanjskog duga usporen i kako se u tome smanjuje uloga države ne ostavlja nas optimističnim jer smo svjesni činjenice kako nas i najmanji globalni poremećaj u svijetu može dovesti u ozbiljnu dužničku krizu. Kreditna ekspanzija omogućavala je rast domaće potražnje i potrošnje koja se svodila previše na kupovinu dobara proizvedenih u inozemstvu. Postaje čak i upitno hoćemo li moći zbog disproporcije u rastu bruto društvenog proizvoda i ino zaduženja servisirati kamate, a kamoli glavnicu duga. Zabrinjavajuće je da smo dovedeni u situaciju da moramo trošiti supstancu. Svjesni smo činjenice kako je država u posljednjih godinu dana smanjila svoje učešće u vanjskom dugu, ali on je i dalje zabrinjavajuće visok i zbog njegovog servisiranja ograničavamo razvoj. Daljnje ograničenje u razvoju smo si zadali i kod ciljanog deficita državnog proračuna od 2,8%. Jesmo li to učinili da bi se svidjeli nekomu vani pa i sami sebi ili smo mogli postupiti kao i neke druge zemlje koje su bile u sličnoj situaciji i hrabro se odlučile za nešto viši deficit koji je definiran koji je definiran kriterijima mastrihta. Naš proračun potpuno sigurno može podnijeti i veći deficit, međutim u tome slučaju on ne smije biti predizborni kao ovaj već mora podržavati reforme i razvoj i ne smije biti usmjeren u potrošnju. Ulaganje većeg deficita u razvoj već kratkoročno može donijeti dobre rezultate, međutim za te ambicije mi moramo letvicu podići i nešto više i moramo težiti stopi rasta BDP-a negdje između 6 do 8% što HSS evo već godine za redom ponavlja. Želimo li to i imamo li spoznaje kako je neophodan takav postupak ili jednostavnije uklopiti se u neke kalupe i braniti se činjenicom, to su pravila ponašanja koja vrijede u Europi. Postoji li scenario, simulacija za veći razvoj uz veći proračunski manjak od onog kojeg kao poželjnog proklamira Europa barem u ovom razdoblju kada nam nije poznat datum ulaska u Europsku uniju. U Europi i u našoj bližoj okolini možemo pronaći ovakovih izuzetaka i to uspješnih izuzetaka. Znamo li mi za njih, jesmo li spremni izučiti ih i primijeniti tuđa dobra iskustva pogotovo sada kada bi i mogli povući neke samostalne poteze jer su nam olabavljene uzde Međunarodnog monetarnog fonda. Možemo li gospodarski rast zasnivati na ambicioznosti i na efektima koji proizlaze iz domaće potrošnje, a ne izvoza proizvodnje i zapošljavanja. Još uvijek imamo previsok uvoz i previsok deficit u platnoj bilanci. Iduće godine će rast BDP-a biti zasnovan na domaćoj potrošnji i to kako javnog sektora uglavnom kroz infrastrukturu tako i stanovništva, ali ne kvalitetnih investicija. Ino ulaganja u Hrvatsku su se uglavnom dogodila u djelatnosti čija se aktivnost događa na domaćem tržištu, do nedavno u bankarski sektor, a zadnje vrijeme u trgovinu. Ta ulaganja svakako nisu usmjerena u jačanje izvoznih potencijala Hrvatske. Svjesni smo činjenice kako se prepreka rastu izvoza ne mogu riješiti preko noći da budu prepoznate i rješavane i kroz proračunsku politiku, e upravo za to se zalažemo. Hrvatska nije jedina zemlja koja se našla u škarama platnog bilančnog deficita i previsoke vanjske ali i unutarnje zaduženosti. Međutim Hrvatska je zemlja koja kroz ovaj proračun nema ambicije početi rješavati nagomilane probleme. Ciljevi ovog proračuna su kao što smo čuli, regionalni razvoj, tu prije svega želim komentirati promjene poreza na dobit gdje dajemo lokalnoj samoupravi navodno 800 milijuna kuna, ali ako oduzmemo 500 milijuna kuna bez kojih ostaje Zagreb, znači u regionalni razvoj negdje oko 300 milijuna kuna novih novaca. Drugi cilj je stvaranje društva znanja. Očito ćemo stvarati društvo znanja bez profesora i nastavnika koji su sutra u štrajku i stvarat ćemo društvo znanja da imamo na jednog profesora 300 studenata umjesto 30 kao što to zahtijeva Bolonja. Provodit ćemo i populacijsku politiku na način da rodiljama dižemo naknadu za 63 kune i doplatak dižemo za 34 kune. Za infrastrukturne projekte uložit ćemo doduše 1,7 milijardi kuna više, ali taj razvoj će biti neravnomjeran jer neka područja u Hrvatskoj su u potpunosti zapostavljena. Što se tiče jamstvene kartice koju smo dobili zapravo u vidu programa ove Vlade, prvo je bilo smanjenje poreza. Varijanta smanjenja poreza kroz manji PDV i kroz provođenje porezne reforme. Svjedoci smo da se to evo u četverogodišnjem mandatu nije, a i neće dogoditi jer to ovaj proračun ne predviđa. Elemenat gospodarskog rasta u jamstvenoj kartici je već komentiran jer niti jedne godine nismo ostvarili rast veći od 5%. treći elemenat u jamstvenoj kartici je skoro na istom nivou kao i prije dvije godine. Standard, tu naravno mislimo na standard građana dovoljno nam govori podatak ako su se ti građani zadužili kod banaka za 10 milijardi eura kako bi mogli normalno živjeti u Hrvatskoj. I završni elemenat iz jamstvene kartice je ulazak u Europsku uniju. Mi danas, a vjerojatno i sutra nećemo znati ne samo koji je to datum nego i koja je to godina, tako da to je komentar jamstvene kartice. Interesantno je kada govorimo o socijalnoj osjetljivosti da promatramo što ove socijalne naknade zapravo znače jer iznosi socijalne pomoći onima kojima najviše treba u Hrvatskoj su preniski. Apsolutna granica siromaštva je negdje oko 4 dolara po osobi na dan, a naša socijalna pomoć za one kojima najviše treba iznosi oko 2,2 dolara ili duplo manje. Zbog toga u Hrvatskoj 18% građana što je uopće poznato, živi skoro u potpunom siromaštvu. Političari nemaju nikakvu odgovornost za dana obećanja kroz proračunske projekcije pogotovo u izbornoj godini, a istovremeno birači ne mogu znati jesu li te pozicije objektivne i jesu li to najbolja rješenja jer naravno, većina uopće ne poznaje javne financije. Ili Vlada nema pravih spoznaja o najaktualnijim problemima ili nema želje ih rješavati pogotovo na način kako je to obećala biračima. Ne možemo se hvaliti velikim proračuna kao dokaznicom za provođenje uspješna politike. Hvaliti se može ostvarenjem većeg gospodarskog rasta od rasta proračuna, a prema svemu sudeći to nije predmet ovog proračuna kao niti očekivanja u bliskoj budućnosti na osnovu vođenja ovakove ekonomske politike, kao što nije bio predmet ni svih ovih proračuna u mandatu ove Vlade. HSS u zadnje vrijeme puno govori o zaštiti nacionalnih interesa. Ja bih ovaj puta spomenuo iskustva zemalja u tranziciji. Interesantno je da su bile uspješnije one zemlje koje su prodale manje svoje imovine, one su ostvarile i veći gospodarski rast. Pred nama je kao što vidimo u naznakama iz proračuna prodaja INA-e, prodaja HT-a, Elektroprivrede, prodali smo Plivu, ali istovremeno su umirovljenici sami riješili i vratili sebi svoj dug. Novih umirovljenika u ovom proračunu nema, eventualno ćemo osnovati neki novi fond iz kojeg će oni nekad možda dobiti mirovine, ali pretpostavljam da ćemo taj fond puniti sa postojećim iz mirovinskog fonda, odnosno prava umirovljenika. Nešto o potrošnji proračuna koji je navodno transparentan pokušat ću elaborirati pomoću dva primjera. Primjer prvi. Prije 60 dana postavio sam pitanje ministru poljoprivrede koji će trošiti u ovom proračunu 2 i pol milijarde kuna, znači jedan od većih korisnika u ovom proračunu. Pitanje je glasilo kojih 100 korisnika korisnika u Hrvatskoj najvećih prima poticaje? Jednostavno pitanje. Da izvuče najvećih 100 u 2005. i 2006. godini. Nakon 2 mjeseca ministar mi odgovara kako ne može dati odgovor jer to sistem ne omogućava. Gospodine ministre, kakav je to sistem kod vašega kolege i kako nama zapravo funkcionira Državna riznica ako ne možemo dobiti odgovor na jednostavno pitanje kojih je 100 najvećih korisnika poticaja u poljoprivredi u Hrvatskoj? Primjer drugi. Virovitička županija je u prošloj i ovoj godini iz proračuna dobila 2 puta po 3 milijuna kuna za izgradnju nove bolnice kojim se trebala financirati projektna dokumentacija. Novac je i prošle godine i ove godine potrošen nenamjenski. U mandatu ove Vlade ta bolnica je trebala biti građevinski gotova, a evo očito nemamo projekat, a niti ćemo ga imati. Moje pitanje je treba li davati novac onima koji ga ne znaju utrošiti, odnosno kada ga troše, troše ga nenamjenski. Potpuno sigurno ne bi to trebalo. A kome ga treba davati? Onima koji će ga znati iskoristiti za potrebne iskorake u funkciji rasta od preko 5% uz povećanje zaposlenosti, uz povećanje proizvodnje, uz povećanje izvoza. Ovaj proračun nažalost nije u toj funkciji. Žalosno je što nije niti u funkciji povrata duga novim umirovljenicima jer oni na to čekaju već 6 godina. On znači nije niti dovoljno socijalno osjetljiv. Zbog toga mi u Klubu HSS-a ćemo glasovati protiv ovakvog proračuna. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvo, poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Da, ispravila bih, gospodine predsjedniče, kolegu Peceka kad je rekao da je temeljni koncept ovog proračuna isti kao što je prije i bio. Ja tvrdim da je to netočan podatak jer je to nebo i zemlja od onoga prije. Dakle, sasma su prekinute neke stvari koje su se događale da se nije znalo tko pije tko plaća. Uveden je sasma novi sustav Državne jedinstvene riznice, proširen je obuhvat proračuna tako da čak vlastiti prihodi korisnika idu u proračun, svi prihodi po propisima posebnima. Dakle, od 2007. tu su uključeni Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, Zavod za zapošljavanje. Dakle, prestalo se sa onom praksom da se drže u bankama novci dok se istovremeno država zaduživala. Jasno i glasno se vidi nosioc troška, vidi se mjesto troška i vidi se i vrijeme troška. Mislim, to je nešto sasma drugo nego što je bilo prije. Da ne govorim o pravednoj raspodjeli poreznih prihoda koji će utjecati na jednakomjeran razvoj regija i da su ipak najveća izdvajanja u obrazovanje i ministarstvo koje se time bavi. Dakle, to će sve rezultirati jednim sasma drugačijim i načinom vođenja proračuna, a i akcijama, odnosno rezultatima u državi. Hvala lijepa. Pokušat ću ispraviti barem nekolicinu njih. Naime, govoreći o infrastrukturnim projektima rekao je da su neka područja Hrvatske zapostavljena. To nije točno. Postoje prioriteti ali sasvim sigurno niti jedno područje Republike Hrvatske nije zapostavljeno. Dalje, govoreći o deficitu, rekao je da je ovo riječ o predizbornom proračunu, međutim, kolega, da smo doista htjeli napraviti predizborni proračun kakav ste vi napravili onda bi deficit bio 6,3% i onda bi se financiralo ono što vi danas nama predbacujete, ali što mi ne radimo jer će ovaj deficit biti na razini 3% prema kriterijima europskim. Dalje, rekli ste da je ovo navodno transparentan. Nije on navodno transparentan, on je transparentan zato što su svi izdaci i Hrvatskih cesta, i autocesta, i voda, svi su ovdje i svi su vidljivi i zna se gdje se troši novac za razliku od vašeg vremena kad se nije znalo gdje se troši novac i zbog čega i jest narastao deficit na 6,3%. što sam ja rekao, a istovremeno za to troše 3 puta više vremena od onoga što im Poslovnik dozvoljava. Pa molim vas da ih opomenete. Ako se žele javiti za raspravu pa će dobiti repliku i moći ćemo replicirati. A ovako kukavički ispravljati navod kojega nije bilo mislim da je loše. Radi se o navodu, vi ste iznijeli jednu tvrdnju, zastupnik je tu tvrdnju osporavao sa svojim obrazloženjem i svojim razlozima kao što i vi osporavate kada ste u drugoj situaciji na isti način to osporavate i to je vas zanima? Što vas zanima? I poštovani zastupnik Marko Širac, sljedeći ispravak netočnog navoda. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zastupnik i kolega Pecek naveo je niz netočnih navoda. Ja ću pokušati ispraviti samo jedan, a koji je glasio: "ovaj proračun je predizborni, ne potiče razvoj". Naravno da je to netočan navod koji se može pobiti sa niz tvrdnji. Na prvom mjestu u ovom proračunu osigurana su znatna sredstva za poticanje gospodarskog razvoja za poticanje izgradnje infrastrukture, za poticanje znanosti i za razvoj niz drugih djelatnosti koje se mogu financirati iz državnog prorčuna. Hvala gospodine predsjedniče. Pa kolega Pecek je rekao, citiram: "Očito ćemo stvarati društvo znanja bez profesora." Nećemo, kolega Pecek. I u ovom proračunu je osigurano su sredstva za novo zapošljavanje, a želim podsjetiti sve nas da u dvije godine je zaposleno u sustavu obrazovanja 256 novih radnih mjesta i to je vrlo važno da više od tisuću novih znanstvenih novaka, a to znači da mislimo o društvu znanja i da mislimo da treba ulagati u obrazovanje. **Pecek, Željko (HSS)** Ja se ispričavam gospodine predsjedniče, ali ni u jednom momentu ja nisam govorio o zapošljavanju, ja sam rekao da će profesori biti u štrajku u Kolega Pecek, ja čujem izvrsno je, vi ste rekli obrazovanje znanje bez profesora. To ste rekli, pa to nema, pa to zastupnica ispravlja netočni navod. Nema povrede Poslovnika. Pa nemojmo ići na osporavanje nečega kad smo svi čuli na vlastite uši. I poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović, ispravak netočnog navoda. evo ja moram u uvodu reći da stvarno je kratko vrijeme da bi se ispravili svi ovi netočni navodi, a replika ne ide ovdje to znamo po Poslovniku. Naime, evo kolega tvrdi, kolega Pecek tvrdi da najmanji globalni poremećaj nas može dovesti u dužničku krizu. Nije točno. Nafta, poskupljenje nafte je bio veliki globalni poremećaj, preživjeli smo. Zatim govori također da izvan duga opće države također će nas uništiti što nije točno ako pogledamo da je štednja zapravo rekordna, znači blago rečeno dug je pokriven štednjom. Dalje govori o uvjetima rada visokog školstva neperspektivni itd. Treba reći da visoko školstvo ima indeks 139% u odnosu na 2003. kada je gospodin bio ministar. I konačno obrušio se na kraju netočno na Ministarstvo poljoprivrede da nije u stanju za dva mjeseca dati podatke. Gospodo vi u četiri godine niste dali podatke o 200 najbogatijih obitelji, a hvalili ste se da ih imate u džepu sve. Štovani kolega Pecek ili nije slušao ministra Šukera ili je čitao proračun za 2003. Toliko netočnih navoda, ja ću koliko mi vrijeme dozvoli kolega Pecek, ali citiram, rekao je citiram: "Zaposlenost je kao prije tri godine." Nije točno. Nezaposlenost pada po stopi od 1% godišnje, a po Europskoj uniji, po njihovim procjenama će 2008. ako nastavimo ovim tempom doći do 10% i time ćemo se uklopiti u tranzicijske zemlje koje su u ovoj fazi razvoja u kojoj je Hrvatska. Zatim da krediti građana rastu 10 milijardi godišnje. Krediti građana ukupno iznose 78 milijardi kuna, a štednja građana 81 milijardu kuna, prema tome to nije zabrinjavajuća svota. Zatim je rekao da je državni proračun nejasno pisan. Citiram: "Birači ne poznaju financije." Zato Ministarstvo financija po prvi puta izdala vrlo jednostavnu knjižicu, a može se naći i na web stranici. Ja sam šutio dok ste vi govorili. A može se naći i na web stranici Ministarstva financija gdje je vrlo jednostavno grafički i brojkama prikazana kvaliteta ovog Proračuna. Zbog crvene lampice još samo jedno. Kaže prodali ste HT i "Plivu", a niste vratili dug. HT ste u većinskom vlasništvu prodali vi, a "Plivu" ste bez znanja javnosti protuzakonito i protuustavno otuđili državi njezin strateški broj dionica. Hvala. Predsjednik Odbora za pravosuđe Emil Tomljanović odgađa sjednicu Odbora za pravosuđe zakazanu za 22. studenoga u 13 i 30 na 24. studenoga, petak u 9 sati. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. predsjedniče, poštovani gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Ovo je zadnji proračun ove Vlade u ovom mandatnom ciklusu. Oni koji su dosad bili protiv poput IDS-a to će i ostati, a kolicioni partneri HDZ-a logično je da će podržati Vladu, no nema mi ovdje Kovačevića, samo da primijetim da ruke HSP-a nisu ni potrebne. A zašto nisu potrebne? Jer smo tamo 2001. ili 2002. izmijenili Zakon o proračunu ili naš Poslovnik i za izglasavanje proračuna od tada je dovoljna obična većina od 39 ruku i to je sramota, ali znam to se više neće promijeniti. Bilo koja polemika u proračunu kojega može de facto usvojiti radni stol je time izlišna. No ipak idemo redom. 2006. proračun bez vanproračunskih fondova Hrvatske ceste, autoceste, vode zapošljavanje iznosio je 98,8 milijardi kuna. 2007. iznosit će 108 milijardi kuna. Očigledno je da se ništa ne želi prepustiti slučaju. Izbori su za godinu dana, 72% proračuna ide za plaće za socijalu mirovine, razvoja de facto poticanog proračunom nema onda ne čudi da je hrvatski gospodarski rast među najnižima u srednjoj i istočnoj Europi. Niži rast ima samo Mađarska pa opet ne čudi što se svaki drugi dan demonstranti okupljaju ispred mađarskog Parlamenta. Pred našim zbog Zakona o zabrani okupljanja to se eto ni teoretski ne može dogoditi. Rast u bruto društvenom proizvodu 2007. Bugarska 5,6%, Mađarska 2,4%, Rumunjska 5,1%, Srbija 5,5%, Slovačka 7,5%, Hrvatska svega 4,4%. Ja ću također dati naglasak znači na socijalu, osobno smatram da izdvajanja za nove umirovljenike je trebalo osigurati, a za siromašne, plaća u zdravstvu, školstvu, upravi mogle su biti i veće. Netko će reći ma kud veća kada 72% proračunskog novca ide za plaće, za mirovinu, odnosno socijalu. Može, samo se treba početi raditi u ovoj zemlji, a i ljude treba pustiti da rade, a ne da jedina logika bude što manje radiš to ti je bolje, odnosno da se sve u Hrvatskoj isplati samo raditi ne. Gospodo, proračun jasno ima dobrih, ima loših strana. Dobra je po meni smanjenje ovog proračunskog deficita na 2,8%. Država u tom deficitu sudjeluje sa 1,7% izvanproračunski fondovi, opet državni 0,8%, lokalna samouprava sa 0,3%. To je znači 7,3 milijarde kuna kao i 2006., ali u cirka 10 milijardi kuna većem proračunu, to nije ove godine 3,5 nego to će biti ili iduće 2,8%. Međutim, ovdje želim podvući jedan podatak. U Hrvatskoj na dan 31.6.2006. imali smo 37 tisuća blokiranih obrta i obveze su im premašivale 4 milijarde i Njih 30 tisuća obrta a sada vjerojatno i 35 tisuća obrta u blokadi je dužem od 360 dana i gotovo da bih ustvrdio da je mali obrtnik u goroj poziciji i od radnika koji rade i kod njih jer npr. u brodogradnji koja je strateška grana ali koja bruto društveni proizvod 2006. opterećuje sa 3 a možda i 4% vis a vis onih sanacija, netko će uvijek pomoći dok ovim malim ljudima nitko ne misli pomoći. Pa je tako brodogradnja pred 2 mjeseca ili proračun brodogradnji pred 2 mjeseca je doznačio 4,2 milijarde kuna, "Brodosplitu" milijardu 700, "3. maju" iz Rijeke milijardu 700, "Kraljevici" 220, "Brodotrogiru" 640 milijuna kuna. Jasno "Uljaniku" 0 kuna. Za brodogradnju ove godine ide 428 milijuna kuna ili 43,7 milijuna kuna manje nego 2006., ne računajući spomenutih 4 milijarde 200 milijuna kuna. No ne bih to čak ni spominjao da danas u "Novom listu glasa" odnosno "Glasu Istre" nisam pročitao naslove "Spajaju se pulski pulski i riječki škver", "Preseljenje riječke tvornice motora", "Kraljevica pred gašenjem ili gradnjom vojnih brodova". Nevjerojatno kome te nebuloze naprosto padaju na um. S druge strane, reći ću i ovo. Meni je dosta foskula. Mi ćemo riješiti mirovine, zdravstvo, školstvo, socijalu a da se ne kaže od koga ćemo uzeti i tko, koliko izdvaja u taj proračun. Ja sam spomenuo ovdje pulski "Uljanik" koji je dobio znači za sanaciju 0 kuna a sada ću reći i to da će nove umirovljenike zdravstvo, invalide itd., riješiti prije svega oni koji Točnije krajevi koji najviše izdvajaju u proračun pa shodno tome quazi politikom ravnomjernog razvoja koja se sada eto uvodi ili se vodi već 15.-tak godina može se samo ubiti kravu muzaru. Točno, nisu svi prostori u Hrvatskoj u istoj poziciji. Istra može ove 2007. a mogli smo to reći i 2006. ustvrditi da danas imamo manje nezaposlenih nego predratne '90. ili '89., da imamo više radnih mjesta nego predratne '89., da imamo gospodarsku razmjenu 3 puta veću nego predratne '89., ili '90., a kako to izgleda ja ću usporediti uvoz-izvoz sa Županijom primorsko-goranskom. Županija istarska ima izvoz 2005. 952 milijuna dolara, Primorsko-goranska svega 403. Uvoz milijardu 082 u Istri, uvoz u Primorsko-goranskoj 789. Istre je negdje oko 2 milijarde 034 milijuna kuna, Primorsko-goranske gotovo 50% manje pa je tako i izvoz po stanovniku u Istri 5 hiljada, u Primorsko-goranskoj 2 hiljade dolara. Znači, ako želite riješiti umirovljenike ili zdravstvo onda recite riješit ćemo, ali udio ove ili one regije u tome je toliki i toliko. A onda čitam koji će projekte Vlada pratiti u Istarskoj županiji. Nešto je sigurno novca rezervirano i izvan proračunskim fondovima. Neka cestica, možda neka kanalizacija ali Županija istarska dobija: dogradnju osnovne škole "Barban" 120 tisuća kuna, sportska dvorana "Vrsar" 100 tisuća kuna, srednja talijanska škola "Pula" 6 milijuna kuna, to je dobro jer je Prodijeva Vlada Talijanskoj uniji odlučila uskratiti 6 milijuna eura, dvorana u Rovinju financira se sa 15 milijuna kuna, to je vjerojatno nadomjestak za novi Zakon o financiranju lokalne samouprave kojim Rovinj 2007. gubi točno 29 milijuna 931 tisuću 632 kuna i 78 lipa. Uvjerljivo najviše u Hrvatskoj. Istina, Zagreb gubi 530 milijuna kuna ali to je 7% njihovog proračuna a Rovinj gubi 24% svog proračuna. Inače 35 jedinica lokalne samouprave u Istri dobijaju, njih 6 gubi cca. gubi cca. nekih 45 milijuna kuna, najviše jasno Rovinj 29,9 milijuna kuna, Županija istarska gubi 7 i pol milijuna kuna, Umag 2 i pol milijuna kuna itd. Druge županije sve redom dobivaju ali za Županiju istarsku i proračun od 210 milijuna kuna gubitak od 7 i pol milijuna kuna je puno. A za Rovinj 30 milijuna kuna to je gotovo bankrot. Sa druge strane gradonačelnici Pule, Poreča, Labina, Buzeta, Pazina pretpostavljam Rijeke, Zadra, Šibenika, Osijeka itd., apsolutno su za ovaj zakon. Međutim, kako taj problem kako bih ja rekao metropolizacije riješit? Prije svega, demetropolizacijom, seljenjem nekog ministarstva izvan Zagreba i pravičnom preraspodjelom između države i lokalne samouprave gdje se treba zahvatiti i u PDV. Opća bolnica "Pula" dobiva 13 milijuna kuna, dom u Motovunu milijun i 300. Rijeka tj. Primorsko-goranska županija prošla je slično ali tu će se nešto više raditi ceste, za KBC Rijeke ide 30 milijuna kuna, Kliniku za ortopediju "Lovran" 9 milijuna 800, dvorana u Bakar gdje je HDZ dobio izbore 5 milijuna kuna. Znači, druga karakteristika proračuna se ogleda u logici u logici "podjednakih šansi" ali samo za one sredine gdje su moji na vlasti. Praćenje projekta u Hercegovini tradicionalno je dobro, što ne čudi. Spomenuo sam i slučaj Talijanske unije, čudi da je zagrebački gradonačelnik na 15. godišnjicu formiranja Herceg Bosne bio na skupu u Grudama. Treće, ono što je najbitnije. '94. godine proračun je iznosio 22,5 milijardi kuna plus 30% izvan proračunski fondovi. '96. 30,5 milijardi plus 30%, '98. 42 milijarde, '99. 49 milijardi, 2000. 51 milijardu, 2000. 58. milijardi kuna, tu ulaze penzije, 2002. 73 milijarde, tu ulaze uz mirovine troškovi zdravstva, 2003. 80 milijardi kuna, 2004. 86, 2005. 90,8 milijardi, 2006. 98 milijardi, 2007. 108 milijardi kuna plus 8 do 9% izvan proračunskih fondovi, ceste, vode itd. HDZ je proračun povećao sa 86,2 milijarde kuna na 108 milijardi kuna ili za 22 milijarde kuna. Ili državni je proračun od '94. godine do 2007. narastao sa 22,5 milijardi kuna na 108 milijardi kuna znači za 86,5 milijardi kuna dok je s druge strane bruto društveni proizvod Republike Hrvatske sa 92 milijarde kuna iz one '94. narastao na 250 milijardi kuna 2006. godine ili za 138 milijardi kuna. Dakle, proračun je rastao u trinaest godina za 4,65 puta a bruto društveni proizvod za svega 2,7

jednostavno, omogućiti ljudima da rade. Rekoh, 72% ide za zdravstvo, za plaće, za socijalu. 20,4 milijarde kuna, 9,4% više za socijalu i zdravstvo zajedno, 25,4 milijarde kuna 7% više za plaće, 30,2 milijarde kuna 6% više za mirovine. Ali ako proračun raste 2007. za 8,8% ili dvostruko od bruto društvenog proizvoda to je onda 8,8 milijardi kuna više nego 2006. Primarno je bilo ne samo kupovati socijalni mir nego riješiti ove nove umirovljenike njih 400 tisuća puta 500 kuna mjesečno jednako 200 milijuna mjesečno, godišnje negdje oko 2,5 milijuna. I jasno, zdravstvo. Proračun im raste za svega 5,2% znači bolnicama i opet imam dojam da će stajati opće bolnice koje bi bilo vrijeme da ih država preuzme u cijelosti pa neka ih vodi jer nije logično da o njima brinu županije čiji su proračuni manji od godišnjih prihoda općih bolnica. Cijeli sustav tih općih bolnica je pred rasulom a mi se igramo s onim što nam mora biti nasvetije a to je zdravlje ljudi. Zanimljivo da su braniteljske invalidske mirovine u tri godine porasle za 10 tisuća korisnika. Pretpostavljam, tu smo negdje na brojci od 40 a još treba riješiti pozitivno ili negativno 32 tisuće zahtjeva branitelja za status invalida. Ponavljam, condicio sine qua non su jasno mirovine novih umirovljenika, zdravstvo, plaće, invalidnine. Jasno, mnogi će nabrajati kao što to čine niz drugih socijalnih kategorija koje ne tretira ovaj proračun. Od milijun i 400 tisuća zaposlenih 20 tisuća prima plaću ispod najniže u iznosu od manje od tisuću 715 kuna neto, najnižu prima 21 tisuća 776 zaposlenih a nešto višu od najniže ili nižu od prosječne prima više od polovice zaposlenih ili 701 tisuća 257 ljudi prije svega zbog apsurdnih davanja. Kod umirovljenika čak 97,02% ima mirovinu ispod prosječne plaće, 60% oko tisuću 850 kuna a ostale iz pristojnosti ovdje ne treba spominjati ali vrijeme je da se pošalje narodu poruka da što se bude dulje radilo to će biti veća mirovina. Europa, to znamo, ne trebamo se uvijek rukovoditi njome, odriče se dijela socijalnih prava na račun gospodarskog rasta. Ja sam protiv te logike, ali ovaj oblik davanja približava se onome kojega naš rast više neće moći financirati. I zato, kada ja govorim da se u ovoj zemlji sve isplati samo raditi ne i da najbolje prolaze oni koji najmanje rade to možete shvatiti kako želite ali mislim da nije daleko od istine, jer da nije tako ne bi Hrvatska tek ove ili prošle godine dostigla rast bruto društvenog proizvoda iz '90. Jasno, rat je u tome bio najveći krivac, napad na ex Jugoslaviju kad smo izgubili jednu godinu '99. također itd. Pozdravljam besplatne udžbenike, mjere osnivanja obitelji sa djecom, rastu najniži doplatci ali složit ćemo se svi da je proračun izborni, ovdje ovim proračunom ne eksperimentira, kupuje socijalni mir a sa 8,8 milijardi kuna to je očigledno moguće. I ako se nove umirovljenike riješi iz postojeće imovine to je isto moguće socijalni mir u idućoj godini će biti izvjestan pa će se vjerojatno rebalansom rješavati i status zaposlenih u školstvu koji su najavili za ove dane te svoje štrajkove. Za kraj još možda samo jedna teza gospodina Lovrinčevića da na 10 uloženih kuna u Hrvatskoj 3 kune su se izgubile zbog korupcije i loše uprave. Ovo korupcije možda ne ali loše uprave zasigurno da zbog kompliciranosti zakona, stalnih izmjena zakona, izdavanja dokumenata koji traju u nedogled. I samo ovdje kada bi nešto učinili mislim da bi pokrenuli u pravom smislu te riječi ovu zemlju.

Hvala lijepo. Očito se opet radi o čitanju nekog drugog proračuna. Naime, kaže gospodin Kajin da nema razvoja poticanog u ovom proračunu. Nemam vremena, samo ću napomenuti da izvoz, poticaj izvoza je povećan za 136%, poduzetnička infrastruktura 3,5%. Dodajmo tome Fond za regionalni razvoj, poticaji poljoprivrede u tri godine su veći za 650 milijuna kuna itd. Drugo, kaže pred našim parlamentom nema kolona kao pred mađarskim zbog Zakona o zabrani okupljanja. Ne gospodine Kajin, da ste vi nastavili sa vašim deficitom proračunom danas bi bili tamo gdje je Mađarska minus 10,2%. Ne treba vam valjda objašnjavati šta to znači i zašto su redovi. odnosno da je naš proračun puno slabiji i da je naš nacionalni dohodak puno slabiji od tranzicijskih zemalja pa uspoređuje zemlje koje nisu imale osam godina srpske agresije, zemlje koje nisu godišnje davale 5 do 7 kao mi prošle godine milijardi kuna za obnovu. To je ona vaša razlika o kojoj govorite da se negdje izgubila, ali ne znate da je bio rat, mogli ste bar gledati televiziju. Nadalje, kaže da je najstrašnije prošao mali obrtnik i poduzetnik. Mali poduzetnik je prošle godine prvi pozitivno poslovao. 300% je veća dobit malih poduzetnika prošle prema pretprošloj godini a broj zaposlenih se popeo popeo sa 105 na 138 tisuća u malom poduzetništvu od možebitnog spajanja brodogradilišta Kraljevica, Uljanika itd. što uopće nema veze sa ovim proračunom ja ću se skoncentrirati samo na jedan konkretan slučaj. Gospodine Kajin, rekli ste da se radi sportska dvorana u Bakru odnosno da se u nju ulaže 5 milijuna kuna zato što je tamo HDZ na vlasti. To naprosto nije točno. Ta sportska dvorana je odavno trebala biti izgrađena i pitanje je zašto bivša vlast u Bakru nije omogućila da se ta dvorana gradi odnosno zašto nisu bili sposobni i prikupili svu potrebnu dokumentaciju. To je pitanje. Treći ispravak poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Pa evo, u ovoj renesansi pesimizma u Hrvata čuli smo pored ostalog da mali obrtnik je u težoj situaciji nego radnik koji radi kod njega. Pa, normalno u nedostatku imovinskih kartica to može biti tako ali je isto tako i točno da zapravo imamo bezbroj firmi bogatih vlasnika a siromašnih firmi. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Kajin je rekao netočno da ovaj proračun ne potiče gospodarski razvoj. Pa netočno kolega. Doista je pitanje jeste vi pročitali dio koji se odnosi na poticanje gospodarstva? Pa nikad nije bilo više poticaja za hrvatsko gospodarstvo nego što je ovaj proračun za 2007. predviđen. Druga stvar, također ste rekli da Vlada ovim proračunom kupuje socijalni mir u predizbornoj godini. Netočno. Netočno. Vlada ovim proračunom provodi program koji je zacrtala na početku. Prema tome ne kupuje nikakav socijalni mir. sva, vratili smo sva ona prava i povećavamo zapravo socijalna prava jer je to naš program a ne predizborna godina. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Ivan Vučić, ispravak netočnog navoda. ispravljam netočan navod gospodina Kajina uvažene kolege kad je rekao da ova Vlada se kod doznačivanja sredstava jedinicama lokalne samouprave rukovodi politikom. To naprosto nije točno pa je kod hvala Bogu HDZ na vlasti svih ovih 15 godina pa znamo da u, nažalost u Istri nije. Pa ja bih se sa vama zamijenio za proračun za narednu godinu sa Karlovačkom i Istarskom županijom. Pa, to samo zbog toga da kažemo koliko evo ova Vlada se vodi političkom voljom kod dodjele sredstava. Dakle